Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili. Da li u ime predlagatelja ministre uvodno? Izvolite ministar Orsat MIljenić. Izvolite. Hvala lijepa. Dakle zakon o sudovima vidjeli ste dosta je bilo polemike u javnosti. Ne znam, neke promjene koje su ovdje bile predložene praktički jednoglasno su izazvale dosta priča. Ono što moramo reći da me žalosti je to što taj zakon kao što ste vidjeli u prvom čitanju i raspravili i vidjeli koje sve institute donosi, donosi puno važnih instituta od ovoga o čemu se priča u javnosti. U javnosti se kod ovoga pričalo najviše i gotovo isključivo naime u javnosti od strane sudstva, pričalo se o izvješću predsjednika Vrhovnog suda u Saboru što je zapravo jedna vrlo važna stvar za demokratizaciju postupanja, jedna vrlo važna stvar da mi imamo forum i da se zna tamo gdje se odlučuje o proračunu i gdje se plaća da se tu raspravlja o rezultatima toga. I to je biran pomak. Mene žalosti što to nije tako prepoznato ali to je nebitno. Nije najvažnija promjena koju zakon donosi. I žao mi je što se u raspravi možda nisu otvorila neka druga pitanja koja bi možda pomogla donošenju boljih rješenja. Ali se koncentriralo na ovo. Ne znam zašto to smeta sudbenu vlast ali to ih eto toliko grozi da isključivo su o tome govorili. Dakle ono što mijenjamo to je to izvješće predsjednika Vrhovnog suda jednom godišnje, doći će pred vas podnijeti izvješće. Možemo povući paralelu sa glavnim državnim odvjetnikom jer će se to raditi na način kao što se tu radi, sa određenim ograničenjima. Neće se moći raspravljati o pojedinačnim slučajevima, neće to izvješće povlačiti odgovornost ili ne, primit ćete ga na znanje ali raspravit će se. Ja ću vam reći da nama u izvršnoj vlasti mi se na jedan način veselimo tome kao općem dobru ali sigurno je da nekad nećemo dobro proći jer će sudbena vlast imat gdje progovorit o problemima koje smo možda mi uzrokovali, možda smo donijeli loš zakon, možda nismo izglasali odnosno predložili vama dovoljno proračunskih sredstava, dakle i o tome će se moći govorit. Ja ću reći tu apsurd. Vidjeli ste javnu polemiku i to sam govorio, u javnoj polemici Vrhovni sud kaže, prigovara, niste iznijeli naše argumente zastupnicima, to i nije po Poslovniku ali iznijeli smo ih i svi su …. Istovremeno kažu nećemo dati izvješće, nećemo pred Hrvatski sabor što je potpuno nelogično. Znači problem je što niste dobili argumente ali kad treba izaći pred vas i razgovarati o ovome onda nećemo. Dakle to je nešto što mislim odvelo je cijelu raspravu u jednom smjeru koji nam nije trebao ali dobro. To je jedna izmjena. Druga izmjena, određivanje broja sudaca u pojedinom sudu. Veliki problem, svi znamo, nažalost negdje imamo odnose i deset puta, za istu plaću neki sude deset puta više ili manje kako gledate. To nije duplo nego deset puta. Dakle ovdje ustrojavamo kriterije, prvenstveno priljev i struktura predmeta, zaostaci u radu i broj predmeta koje sudac treba okvirno rješavat po normi. To su oni kriteriji koji će određivat broj sudaca i to smatramo da je bitno da se konačno kaže transparentno, prema čemu ćete vi znati koliko je u određenom sudu sudaca. Ponovo, mi to nećemo riješit preko noći zato što mi imamo ljude koji su imenovani, ali ovo je nešto o čemu ćemo kroz racionalizaciju težit i što će se primjenjivat ubuduće. Drugo, okvirna mjera za rad sudaca. Njih donosi ministar pravosuđa na prijedlog opće sjednice Vrhovnog suda. Mi smo tu razmišljali da idemo s rješenjem da ih donosi Ministarstvo pravosuđa i imamo argumente za to, ali evo rekli smo nek ostane to općoj sjednici, oni su oni su na tome inzistirali, ali ono što smo napravili je da to moraju napravit u određenom roku. Zašto? Ovaj zakon i svi drugi zakoni koje vi izglasate imaju određene posljedice. Mi želimo moći zatražiti promjenu okvirnih mjerila sukladno donesenim zakonima, da se znači to počne primjenjivati odmah u praksi, da nam ne dođe do razlike između onoga što smo izglasali i između onih mjerila koja su na snazi. Predstavke. Naravno na predstavke građana se mora odgovarat, sve što mijenjamo tu je stavljamo rok. Znači predsjednik suda koji je dobio predstavku mora odgovorit u roku od 30 dana. Događa se ne samo sudstvu i drugdje, znate gdje god nema roka da se nekad i ne odgovori, dakle zato stavljamo rok. Imali smo jednu stvar kod sjednice sudskih odjela za koju smo mislili da sadašnje rješenje dira u neovisnost sudstva, a to je da je postojala mogućnost da se kad vijeće nešto odluči različito od drugih zastane sa slanjem pa onda odjel o tome raspravlja i zapravo daje jednu vrstu upute o vijeću. Onda se postavlja pitanje kome on sudi, dal je taj sudac odnosno vijeće ili odjel. To sad mičemo. Delegacija predmeta. Uvodimo mogućnost da ministar pravosuđa da prijedlog za delegaciju. Delegaciju kao što znate radi isključivo Vrhovni sud. Evo ja ću vam reći, reći, prošle godine smo na 36 tisuća delegiranih predmeta, prvenstveno inzistiramo da to budu, ne inzistiramo ali predlažemo da to budu drugostupanjski predmeti, dakle da se građani ne moraju voziti iz jednog suda u drugi. Tih 36 tisuća je vrlo važan broj jer upravo je to delegirano i s onih sudova koji imaju onih deset puta više na one koji imaju onih deset puta manje normi, koji će to brže riješit, a i doći ćemo do nekakvog ujednačavanja. Usporedbe radi, 2011. smo imali 8 tisuća i tu smo bili na tim brojevima. Ovo smo znači sad digli bitno i to smatramo bitnim, kratkoročnom mjerom. To ne može biti dugoročna mjera, ali to je kratkoročno gdje se god može intervenirat. Npr. ako zagrebački županijski sud ima tisuću predmeta žalbenih koje može riješit neki drugi sud koji je manje opterećen zašto ih ne poslat tamo. Sljedeće, opća sjednica Vrhovnog suda. Dajemo joj jednu ovlast koja je i u balansu s onim izvješćem, a to je da raspravi o proračunu. Dakle kad Ministarstvo im dostavi prijedlog proračuna … da o tome raspravi i da nas obavijesti jer je to bitno i nama, informacija je bitna da se sudjeluje u kreiranju tog jednog osnovnog alata kako će se radit. Kod dužnosti sudaca preciziramo uz sve one što ste vidjeli obveze koje smo im postavili itd. ovdje između dva čitanja, dakle govorim samo ono što je između dva čitanja, preciziramo kod unošenja ovih informatičkih podataka. Čini se nebitno ali strahovito važno. To je jedan od osnovnih alata za upravljanje sustavom i informatizacije. Dakle to je ono što radimo, redefiniramo stručne uvjete za sudske savjetnike i njihove ovlasti. I evo, to su te najvažnije izmjene u odnosu na dva čitanja. Hvala lijepa. Hvala i vama ministre. Imamo dvije replike. Prvi se javio Dinko Burić. Izvolite kolega. **Burić, Dinko (HDSSB)** Poštovani gospodine ministre, nadam se da, ja bih molio da mi zaustavite vrijeme ako je moguće. Želio bih postaviti jedno konkretno pitanje, dakle ne vidim ovdje ništa kako riješit problem međusobne uvezanosti sudova u Republici Hrvatskoj. Mi živimo u 21. stoljeću, u prošlom zakonu smo pričali o internetu, informatizaciji itd. Navest ću jedan konkretan primjer. Kod raznih natječaja, evo raspisan je natječaj za prijem jednog djelatnika u jednu školu i taj djelatnik je među ostalim morao donijet potvrdu o nekažnjavanju. Donio je potvrdu o nekažnjavanju iz suda iz Osijeka da nije kažnjavan, međutim primljen je na radno mjesto jer je imao određene prednosti, udovoljavao svim uvjetima ali se kasnije ispostavilo da je on ipak kažnjen i to pravomoćno kažnjen u sudu u Valpovu. Ravnatelj je morao postupit na takav način kako je to bilo i normalno i taj djelatnik je dobio otkaz. Raspisan je novi natječaj u srednjoj školi u Valpovu gdje se taj isti kandidat ponovo javlja na natječaj za mjesto u srednjoj školi u Valpovu i ponovo donosi potvrdu jer živi na području grada Osijeka, od suda u Osijeku da nije kažnjavan. A ima pravomoćnu presudu na sudu u Valpovu ne znam za koje dijelove. I sad praktički smo došli, odnosno ne ja nego oni koji trebaju odlučit o prijemu kandidata, a ponovo zbog prednosti koje ima bi trebao bit primljen on. Nisu znali kako postupiti. Ja ne znam što su napravili, jesu poništili natječaj ili šta. Dakle, zaključit ću. Bilo mi je 20 sekundi uzeto pa molim evo da mi date toliko. Dakle, moje pitanje je vama kako je moguće da u 21. stoljeću ili što ćete poduzeti evo sugestija da se nešto napravi da bude, gdje god se klikne to ime i prezime u Republici Hrvatskoj da se zna da je ta osoba kažnjena, a ne da on je možda u Rijeci počinio kazneno djelo, tamo presuđen a živi u Splitu i dobit će potvrdu iz svog nadležnog suda da nije kažnjavan. Meni je to malo nelogično, eto. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Buriću, to je više bila rasprava nego replika. Ali u redu, uvažio sam Sljedeća replika Josip Salapić. Izvolite kolega Salapiću. Evo imat će ministar priliku odgovoriti može i meni na to pitanje. Slažem se prvenstveno ministre što ste rekli za izvješće predsjednika Vrhovnog suda Hrvatskome saboru. Stvar je jednostavno i kurtoazije da onaj tko te bira dati povjerenje da dobijemo izvješće o tome općem stanju u Vhovnome sudu. Ono što ja želim reći evo ja sam u Saboru, vodim Odbor za predstavke i pritužbe i dobro je ovo rješenje i potrebno dati rok i dužnost sucu da u roku od 30 dana se odgovori na predstavku. Na žalost, preko stotine predstavki dolazi u naš odbor. To se ponekad smatra neozbiljnim, a sve ozbiljno što se radi problema naših građana oko nepostupanja suda, oko neodgovaranja na predstavke, oko apsolutne nebrige za probleme građana u situacijama kad se obraćaju sudovima, pa čak i do onih problema kad se i resorna neka ministarstva oglušuju na rješenja Upravnoga suda čime su građani zakinuti i svojim predstavkama traže zaštitu. I smatram da je to nešto što je dobro i što treba uzeti u ozbiljno razmatranje, jer se neodgovaranjem i nepostupanjem sudova u takvim postupcima jednostavno baca ljaga na cijeli sustav i onda uzalud briga nama oko donošenja ovakovih rješenja i dobrih zakonskih prijedloga i kvalitetnih instrumenata ako se sudovi na to oglušuju. I dakle, to je apsolutno za pozdraviti i to je mjera koja treba dati doprinos i sigurnost prije svega našim građanima, a isto tako otvorit će se pitanje u raspravi oko imovine sudaca, oko onih svih transparentnih podataka koji trebaju biti dostupni javnosti. Dakle, sve je to povezani sustav. Država može funkcionirati samo ako je zdrava u svim svojim temeljima, pa tako na ovoj trodiobi vlasti i smatram da je to nešto što će dati prije svega pravnu sigurnost svima nama prvenstveno građanima koji očekuju jednostavno fleksibilnost i operativnost pravosuđa i pravosudnog sustava u cijelosti. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nemamo odgovor na repliku. Nastavljamo. Da li žele izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista Branko Vukšić. Izvolite kolega. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ništa se ne događa slučajno, pa sigurno se ne događa ni slučajna, država slučajno.

što set Zakona o pravosuđu nije raspravljano ujutro jer bi se vidjele mnoge stvari koje se inače ne vide. Prvi puta da između prvog i drugog čitanja gotovo da nemamo razloga za raspravu zbog toga što su mnogi mnogi prijedlozi uvaženi i zato što je zakon doživio one promjene koje je trebao doživjeti. hrvatska javnost svjedočila tomu da se ne radi u Hrvatskome saboru o principu da je uvijek opozicija protiv vlasti, da smo mi bezrazložna gunđala, profesionalni kritičari. Ovaj puta je ministar dobio pohvale da ulazi hrabro u neke promjene. I tu hrabrost zasigurno podržavamo. Ovo je primjer da vlast zna donijeti dobre zakone, ali na žalost upravo ovom činjenicom da se to raspravlja popodne, vlast ono što dobro čini ne zna reklamirati, ali zna reklamirati ono što loše čini. Pa evo, to je jedna naša primjedba. Ono što o čemu je već i ministar govorio i ono što je izazvalo i polemike u javnosti to je sasvim sigurno izvješće predsjednika Vrhovnog suda Hrvatskome saboru što izgleda vrlo teško pada pravosudnoj vlasti. Čuli smo izjave mnogih sudaca, čuli smo izjave i predsjednika Vrhovnog suda zbog čega sudbena vlast dobija ospice. Čak se može i pretpostaviti. nelogično je da predsjednik Vrhovnog suda ne želi izaći ovdje ali kad se donese zakon morat će izaći pred saborske zastupnike i izvijestiti hrvatsku javnost o stanju u hrvatskom pravosuđu pa i udijeliti packe nama saborskim zastupnicima zakonodavnoj vlasti koja je možda po sudbenoj vlasti donijela pogrešne, krive, loše zakone. Uspostaviti dijalog između dvije vlasti sasvim sigurno nije loše, inzistirati na tom dijalogu dviju vlasti je dobro. Ni po čemu ovaj zakon ne derogira sudbenu vlast, ovaj zakon ne umanjuje samostalnost sudbenoj vlasti, dapače čak i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda hrvatskim zastupnicima, zastupnicima u Hrvatskom saboru, odnosno hrvatskoj vlasti, pojačava se i njegov značaj. Jedna isto druga stvar koja se ne tiče toliko ovog zakona, a to su isto tako imovinske kartice sudaca koji isto tako su dobili ospice zbog toga što bi trebali hrvatskoj javnosti predočiti čime oni to raspolažu. Sve ono o čemu smo razgovarali u prvom čitanju ili ono najvažnije o čemu smo razgovarali sadrži ovaj zakon. Zapravo moja malenkost je iskreno zatečena, ministar Miljenić kao da ne pripada ovoj vlasti jer se boji da ga ne smijene jer je počeo uvažavati primjedbe opozicije. Ili se to vlast mijenja ponašanjem demokratičnog ministra, što ja u svakom slučaju pozdravljam kao što pozdravljam u ime Hrvatskih laburista i ovaj zakon. Sve ono o čemu zakon govori, o suđenju u razumnom roku, o ustupanju predmeta drugome sudu a najvažnije je ono što se govori o suđenju u razumnom roku jer spora pravda je zapravo nova nepravda podržavamo i nadamo se da će ovakva praksa kakvu je pokazao ministar pravosuđa, samo se nadam da to nije negativno što ga oporba hvali, da će se nastaviti. Hvala. Hvala i vama. U ime Kluba nezavisnih zastupnika Damir Kajin. Nema ga, gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Peđa Grbin. Izvolite kolega. Možda da predložimo zakon da popodne traje jedno 15, 16 sati. Izvolite kolega. Uvaženi kolega Vukšiću kad je prijedlog dobar sigurno ćemo ga usvojiti, vidjeli ste primjerice prošli petak usvojeni su i određeni prijedlozi koji su došli iz redova opozicije u pogledu Zakona o trošarinama tako da ne vidim zašto bi ovo bio presedan. vratimo se Zakonu o sudovima koji je osnovni zakon kojim je uređeno pitanje rada sudova u RH. Njime se uređuje ustrojstvo, djelokrug, unutarnji ustroj sudova itd. Nećemo sve to nabrajati, o tome smo uglavnom govorili kad je bilo na dnevnom redu prvo čitanje. Tada smo govorili kako se ovim zakonom reguliraju na bolji način, iako je i to izazvalo dosta polemika, primjerice odredba o imunitetu sudaca koja se usklađuje s odgovarajućim odredbama Ustava, uređuje se pitanje ustupnog predmeta sada i na prijedlog ministra pravosuđa ali tu moramo upozoriti da se kod ustupnog predmeta često dešavaju vrlo neobične situacije, da se paušalno voluntaristički drugim sudovima ustupaju predmeti koje je vrlo jednostavno za obraditi pa to onda rezultira apsurdnom situacijom da se više vremena izgubi na sam proces ustupa predmeta nego što bi se izgubilo da sud predmet sam riješi pa molim ministra da se posebno obrati pozornost na to kako se institut ne bi zloupotrebljavao. Nadalje, ovim se zakonom na efikasniji način uređuje postupanje u predmetima koji se tiču prava na suđenje u razumnom roku, uvodi se institut ravnatelja suda, uređuje se pitanje sudskog pologa itd. Međutim, najvažnija novina koja je uvedena u ovom drugom čitanju a uvedena je na prijedlog rekao bih apsolutno svih koji su o ovom zakonu diskutirali u prvom čitanju je pitanje izvještaja o stanju sudbene vlasti u RH, nešto što ćemo vjerojatno kolokvijalno svi nazivati Izvještajem o stanju pravosuđa. Naime, već je i u prvom čitanju bilo navedeno da su svi predsjednici sudova, ispravit ću se, svi osim jednog predsjednika suda i to predsjednika najvažnijeg onog Vrhovnog suda, da su znači svi osim tog jednog predsjednika dužni jednom godišnje najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu obavljenim poslovima sudske uprave te mjerama i aktivnostima poduzetima za unapređenje rada i učinkovitost suda u rješavanju predmeta podnijeti izvješće neposredno višem sudu, Državnom sudbenom i ministru pravosuđa. Međutim, nije bilo odredbi o tome da slično izvješće podnosi i predsjednik Vrhovnog suda. Naravno na to smo svi klubovi zastupnika u ovom Domu ukazali smatrajući da bi kako za sabor tako i za cjelokupnu javnost bilo vrlo zanimljivo jednom godišnje čuti u kakvoj se situaciji nalaze naši sudovi. Da li imaju dovoljno novca, da li suci, da li predsjednik Vrhovnog suda, smatraju da zakoni koje donosimo su dobri, da ministarstvo radi svoj posao itd. Dakle, smatrali smo da je dobro da se jednom godišnje ne kroz krinku Izvještaja o radu Državnog odvjetništva, ne kroz krinku Izvještaja pučkog pravobranitelja, Državne revizije ili tako dalje da se konkretno, otvoreno odgovorno raspravlja o stanju sudova. Ovim zakonom to se uvodi. Uvodi se, rekli bismo u jednom umivenom obliku, u obliku gdje je vrlo jasno navedeno da se takvo izvješće ne usvaja. Znači, neće ovdje biti rasprave gdje ćemo mi moći odbiti Izvještaj o radu predsjednika Vrhovnog suda iako bi u Ustavu i za to bilo temelja zato što je Ustavom jasno propisano da Hrvatski sabor bira ali i razrješava predsjednika Vrhovnog suda, pa bi bilo i odgovorno od nas da da nakon što ne prihvatimo takvo izvješće, eventualno i pokrenemo postupak za smjenu predsjednika. Ali kažem ovdje se radi o jednom vrlo umjerenom obliku izvještaja o radu, odnosno o stanju sudova koji je još k tome dopunjen, ta umivenost je dopunjena odredbom da se u raspravi neće smjeti govoriti o konkretnim predmetima, nego isključivo o tome kako sudbena vlast funkcionira da li je, da li se zakoni primjenjuju na odgovarajući način itd. Ponavljam opet bez konkretne rasprave o pojedinim predmetima. Pitanje koje se postavilo vezano uz to je da li se takvom jednom odredbom, da li se takvim izvještajem narušava načelo trodiobe vlasti, odnosno načelo neovisnosti pravosuđa. Naš odgovor iz kluba zastupnika SDP-a, ali vjerujem i većine stručne javnosti, biti će ne. Time se ne narušava neovisnost pravosuđa, time se ne narušava trodioba vlasti. Dapače, time se ispunjava obveza koju zakonodavna vlast ima, a koja proizlazi iz članka 4. stavka 2. Ustava koji propisuje: "Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom." Dakle, naša obveza je da jednom godišnje, barem jednom godišnje raspravljamo i o tome kako jedna od tih triju vlasti funkcionira. O radu Vlade raspravljamo puno češće, postoji institut interpelacije o radu Vlade i mislim da je apsolutno ustavno prihvatljivo, pa čak rekao bih i obvezujuće da barem jednom godišnje raspravljamo i o stanju te treće sudbene vlasti. Postavila su se pitanja da li je takvo nešto primjereno europskoj praksi i na to će odgovor biti jasan iako vjerujem da će se kasnije u raspravi malo više o tome govoriti, ali ukazat ću u Europi nije nepoznanica da se raspravlja o stanju sudbene sudbene vlasti, ovakav institut kakav mi predlažemo postoji primjerice u Danskoj, ili Poljskoj da ne nabrajam dalje. Sve u svemu, da ne ponavljamo ono što smo govorili u prvom čitanju, ovo je dobar zakon za koji smatramo da će poboljšati stanje u hrvatskom pravosuđu, ovo je apsolutno ustavan zakon i zato će ga i Klub zastupnika SDP-a sa zadovoljstvom podržati. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala vama. U ime kluba HNS-a Nada Turina-Đurić. Izvolite kolegice. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima. Već smo govorili o ovim zakonima i o ovom zakonu u prvom čitanju, ali ono što bih htjela naglasiti u ime HNS mi smo u zadnjih mi smo u zadnjih 2 mjeseca, 3 mjeseca prošli kroz 5, 6 ključnih pravosudnih zakona koji su na neki način jedne mini reforma, ali nije na taj način prezentirana i možda je dobro da nije prezentirana, jer uvijek kad se kaže reforma, se jako puno toga očekuj, a u stvarnosti najčešće su rezultati, odnosno vrijeme pokaže da reforme kako takve nisu provedene. Ovo je provedeno sve skupa na jedan pravi način. Znači kroz 5, 6 ključnih zakona sa ključnim izmjenama i dopunama. I ja bi rekla da smo evo sami učinili veliki iskorak, ova Vlada i nadležno ministarstvo, ali moramo si priznati i jedan drugi dio koji nas je malo ipak pogurao, da to učinimo ovako kvalitetno i brzo, a to je monitoring EU, odnosno zahtjevi koje smo imali iz poglavlja o pravosuđu, znači da uskladimo naše sudstvo pa i jedan dobar dio zakonodavstva u okviru toga sa standardima EU. To je prilika da se kaže da je to jedna od dobrih stvari koje nam donosi EU. Znači EU će nas i nadalje tjerati da, odnosno tjerati naše članstvo u EU, će na neki način diktirati da naše zakone poboljšavamo, usuvremenjavamo, da ih činimo prilagođenim stvarnom životu i potrebama naših građana. I ovaj zakon i ovaj o kojem smo maloprije raspravljali i ovaj o kojem ćemo raspravljati nakon ovoga idu u tom pravcu i HNS to pozdravlja. Ja sam to pohvalila i u svim svojim raspravama u prvim čitanjima o ovim zakonima. Ja neću ovdje sad navoditi sve prednosti, odnosno sve promjene koje donosi ovaj zakon, jer su u više navrata one rečene i pohvaljene. Međutim, ono što želimo naglasiti da je sad sebi Ministarstvo pravosuđa, Vlada RH u ovom segmentu temeljem svih ovih zakona, a posebno ovoga koji je jedan od temeljnih zakona, Zakon o sudovima, stvorilo dobre alate s kojima ćemo poboljšati cijeli sustav, a ono što naravno svih nas najviše muči je veliki broj zaostalih predmeta koji se mjere tisućama, koji se u sudovima stoje nažalost godinama i svi ovi prijedlozi bi trebali ić u pravcu da to s vremenom bude bolje. Ono što isto bi htjela pohvaliti jer je hvalila i oproba, pa valjda pozicija ima prava još možda i više pohvaliti nadležno ministarstvo, a to je da je ministarstvo upravo sa ovim zakonima koje je donijelo u relativno kratkom periodu, ustvari u prvoj godini svog mandata, mandata, dalo sebi šansu da se u naredne 3 godine vide rezultati ovih zakona i to bi bilo dobro da svi tako čine, pa mislim da je tu ministar pravosuđa zaslužio veliku pohvalu jer ako budemo operativni, ako budemo stvarno stajali iza ove priče, ja vjerujem da ministar hoće vjerojatno da će se neki rezultati vidjeti do kraja ovoga mandata a možda i prije toga. Ono o čemu je govorio i kolega Grbin a što smo mi isto istaknuli u prvom čitanju znači osim toga što se dovede u red svi sudovi odnosno traži se podnošenje izvješća, donošenje planova u radu sudova na svim razinama. se, moraju se donositi planovi nego se vršiti i nadzor nad radom sudova. Sve bi to trebalo pospješiti veću odgovornost u radu našeg sudstva. Ali ono jest ključno ta neka generalna ocjena rada sudova bi trebala doći u obliku određenog izvješća, odnosno predsjednika Vrhovnog suda u ovom Visokom domu, smatramo da je to ispravno, smatramo da se o svakom poslu treba treba i može raspraviti, može se usmjeravati, može se sugerirati pa se može u ovom Visokom domu govoriti i o radu sudova smatramo da će to biti dobro i za njih same i za cijeli sustav kao takav a i našim građanima će se na neki način moći pružiti jedna kvalitetnija, sveobuhvatna informacija o radu sudstva. Cijeli niz je ovdje prijedloga koji su za pohvaliti, ja ih neću posebno navoditi nego ću reći da ćemo mi u ime Kluba HNS-a podržati donošenje ovog zakona, izglasavanje ovog zakona u petak. Hvala lijepa. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Ana Lovrin. Izvolite kolegice. **Lovrin, Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre s pomoćnikom, kolegice i kolege zastupnici. Klub HDZ-a podržati će donošenje ovog Konačnog prijedloga Zakona o sudovima naravno uz neke pa nisu primjedbe evo komentare. Dakle prije svega mi mislimo da je dobro da se donosi cjelovit novi tekst zakona obzirom na dosadašnje izmjene, da se nomotehnički jedinstveno uredi ovo područje. Dakle kao što smo čuli od ministra nekoliko je bitnih izmjena u odnosu na prvo čitanje, ali ja bih spomenula i one izmjene koje su dobre u prijedlogu bile i u prvom čitanju. Evo informacije radi, dakle prije svega to je uređivanje postupka u odnosu prava zaštite prava na suđenje u razumnom roku koje očekujemo od ovih izmjena da će biti da će biti učinkovitije. Prije svega radi se o tome da je to stavljeno u nadležnost predsjednika suda koji rješava predmet, dakle da će predsjednik suda biti prvi taj koji će od suca zatražiti izvješće, koji će naložiti sucu rješavanje u primjerenom roku koje ne može biti duže od 60 dana tek nakon tek nakon toga će stranke imati pravo zahtijevati naknadu radi povrede toga prava pred višim sudom. Očekujemo da će to ove postupke ubrzati i očekujemo da će ih manje završavati pred Europskim sudom za ljudska prava, nadamo se. Ono što je također evo se uvodi ovim konačnim prijedlogom zakona obzirom na povećane obveze predsjednika suda zaista kojemu se sad nalaže gotovo dnevni nadzor nad obavljanjem suda, nad radom sudaca kojemu se nalaže tu čitavi jedan set izvješća koje on mora podnositi na mjesečnoj i godišnjoj bazi i Ministarstvu pravosuđa i predsjedniku Vrhovnog suda i predsjedniku neposredno višeg suda, čini mi se i da dakle on će biti angažiran tim poslovima sustavnoga nadzora i provođenja mjera na učinkovitosti rada stoga mu je ovim zakonom omogućeno u velikim sudovima koji imaju preko 40 sudaca da ima ravnatelja sudske uprave koji bi se bavio ovim logističkim i materijalno-tehničkim poslovima. Moram ovdje reći i da također izražavam zadovoljstvo jer je niz primjedaba koje smo iskazali u raspravi u prvom čitanju inkorporirano u ovaj konačni tekst zakona također i u odnosu na odnos tajnika suda u sudovima sa preko 15 sudaca i ravnatelja sudske uprave. Očekujem da će Vlada možda amandmanom popraviti odredbu koja propisuje uvjete za tajnika suda u nižem u nižem sudu gdje je sada za više sudove propisano da mora ispunjavati tajnik suda uvjete za višeg sudskog savjetnika u tom sudu a u nižem sudu to može biti samo diplomirani pravnik. Držimo da za tajnika suda to nije dovoljno, da praktički vježbenik koji je tek diplomirao bi mogao obnašati tu dužnost, prema tome trebalo bi uvjetovat da i on mora najmanje uvjete za savjetnika u tome sudu. Također je dobro da su utvrđena jasna mjerila za određivanje broja sudaca u sudovima. Mi znamo pa tu je bilo govora i o racionalizaciji mreže sudova. Često smo nažalost morali, bila je potrebna ta racionalizacija da bi se postigla ravnoteža i balans između sudova koji su bili na tridesetak kilometara a imali su nesrazmjer predmeta na sudu i broja sudaca a prema mislim da je to Povelja vijeća Europe o sucima, imenovanog suca u jedan sud se na nikoji način nije moglo rasporediti bez njegova pristanka u drugi sud i onda je zapravo izlaz bio ta racionalizacija a koja je dobra i zbog specijalizacije po pojedinim vrstama predmeta itd. Također je dobra ova odredba o okvirnim mjerilima koje donosi opća sjednica Vrhovnog suda ali da onda mora da ta okvirna mjerila moraju fleksibilna biti odnosno moraju odgovarati svim onim izmjenama zakona koji će utjecati na rad sudova, da se mora promptno odgovoriti a ne to čekati po godinu dana. I dobro je da delegaciji predmeta o kojoj odlučuje predsjednik Vrhovnog suda da svakako to se to se može događati na prijedlog predsjednika suda i prijedloga ministra. E sada ministar je govorio da je jedno dobro rješenje jest da se u slučaju predstavke odredi obvezni rok od 30 dana za odgovor, naravno sankcije vjerojatno nema nikakve. Ali uz taj rok bilo bi dobro još reći kako ta predstavka kakav sadržaj mora. Naime, ja sam se nagledala odgovora na predstavke kada stranka nakon 5,6 godina pita što je s mojim predmetom, kada će moj predmet još nije, zašto još nije, što mu je razlog. A onda predsjednik sudova ima ovako jednu šprancu od jedne rečenice pa odgovori, vaš predmet nije predmet prioritetnog rješavanja, bit će riješen kada dođe na red na red po poslovniku točka, gotovo. Evo dakle to nije nikakav odgovor na predstavku građana koji čeka po 5, 6 godina dakle tu tu bi se nešto moglo učiniti u jasnijoj odredbi kako treba na to reagirati. Bilo je puno govora kao što se reklo u javnosti dakle o dvije stvari o imunitetu sudaca i o podnošenju izvješća predsjednika predsjednika Vrhovnoga suda. Tu smo citirali već članak 4. Ustava, citirali smo o tome da se jest doduše dioba vlasti ali da ona uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne Na kraju krajeva ne treba se bojati da će biti nekakav utjecaj zakonodavne vlasti na sudsku nipošto. Pa onda bi mogli problematizirati pitanje izbora predsjednika Vrhovnoga suda jer što ćete političkiju odluku od te da od te da saborska većina odlučuje o tome tko će biti predsjednik Vrhovnog suda, pa mislim da je daleko manje da se on pojavi ovdje. Mislim daje to izvrsna prilika upravo za sudbenu vlast i za predsjednika Vrhovnog suda da nama prezentira što su problemi u sustavu, gdje možda nije dobar zakonodavni okvir, gdje nedostaje sredstava zašto se nešto ne može riješiti. Na kraju krajeve mi i godinama već raspravljam o stanju o stanju u tom pravosudnom sustavu, a temelj za to nam je uvijek izvješće državnog odvjetnika. Prema tome ne razumijem zašto bi bio taj problem da to podnese takvo izvješće i predsjednik Vrhovnog suda. Ono na što ukazujemo da možda s pravom će predsjednik Vrhovnog suda reći da on možda nije jedini koji bi to trebao zato što imamo još u pravosuđu na neki način dvije potpuno samostalne i neovisne institucije, a to su u ovom trenutku Državno sudbeno vijeće koje itekako ima nadleštvo i ingerenciju i utječe na kvalitetu učinkovitost, nepristranost, objektivnost i kako god jer je ono zapravo to koje odlučuje tko će od pravosudnih dužnosnika u ovom slučaju sudaca ući i postati sudac ili tko će morati iz tog sustava izaći zbog određenih propusta koje je imalo, da ne kažem o tome da također odlučuje tko će postati kandidat i polaznik Visoke škole za pravosudne dužnosti. Dakle niz samostalnih odluka donosi, a jednako tako i Pravosudna akademije, evo neki dan je ministar na jednom odboru kada se govorilo o edukaciji šta bi trebalo i kako educirati suce, rekao da on jadan tu ništa ne može jer da je Pravosudna akademija sasvim neovisna po novom zakonu institucija koja o tome odlučuje potpuno samostalno doduše u upravnom vijeću jer na čelu upravnog vijeća jest predsjednik Vrhovnog suda, državni odvjetnik, glavni itd. ali ne ministar pravosuđa u tome nema nikakvog utjecaja, što osobno ne znam da li je najsretnije rješenje. Ali evo i to je na tragu preporuka EU komisije o svekolikoj neovisnosti svih od svakoga. Ali mislim osobno da nije najsretnije rješenje. No evo pa bismo možda onda očekivati i još neka izvješća, a čini mi se da Državno sudbeno vijeće pa i odvjetničko bi u tome bilo mjesta. Ministar je nešto spomenuo oko obveze sudaca, čini mi se da ste rekli da se čini nebitno a jako je bitno i jest, da je odgovoran za unos, da je dužan sudaca nadzirati pravodoban i potpun unos podataka u predmetu u informatičkom sustavu koji se primjenjuje u sudu. To jest važno i na tome treba inzistirati i pitanje jeli to uvijek tehnički sve jako dobro riješeno ili jel moguće ali svakako dobro je da je to riješeno zakonom. I sada jedno pitanje koje mi se nameće, a to je dodjela predmeta. Dakle uz onu obvezu sudaca koja je također sada stavljena u zakon i mislim da je to dobro. To je bilo prije poslovnička čini mi se je sudac dužan predmete koji su mu raspoređeni rješavati redoslijedom njihova zaprimanja u sud vodeći računa o predmetima koji su posebnim propisom utvrđeni kao hitni. Dakle dobro je da je to sada zakonska odredba. Ali evo članak 86.govori o rasporedu poslovi u sudu kako se raspoređuju i kako se raspoređuju predmeti. I sada kao dosadašnjim poslovnikom se kaže da to ide abecednim redom. Tamo gdje su ustrojeni odjeli prema prema odjelima gdje nisu ustrojeni odjeli abecednim redom i kaže u stavku 5.to je isto bivša poslovnička odredba prilikom rasporeda predmeta vodit će se računa o ravnomjernom rasporedu predmeta te vrsti i složenosti predmeta. I onda imamo stavak 6. koji govori o famoznom … ili automatskoj dodjeli predmeta u rad dakle kao jednom izvrsnom antikoruptivnom sredstvu, samo je pitanje što kompjuter ne može prepoznat vrstu i težinu I ne znam da li smo u praksi doskočili tome kad se nasumična podjela predmeta nekoga dopadnu lakši predmeti, nekoga teži jer je to slučajnost, tome doskočilo kroz okvirna mjerila odnosno kroz normu, da li o tome vodimo računa jer kod ove ručne dodjele se može imat nadzor nad time koja vrsta predmeta u ovoj automatskoj dodjeli ne može. Mislim da je uglavnom ovim prijedlogom suda su neki instituti pojačani, to je dobro. Što se tiče pitanja imuniteta ono je utvrđeno u skladu s Ustavom, pa čak mislim da jedan stavak 2. nešto labaviji od ustavnog uređenja, ali svakako iščitavajući Ustav po pitanju rješavanja imuniteta recimo zastupnika i sudaca on je i u Ustavu određen različito. Prema tome, ako bi razgovarali o nekom drugom uređenju u odnosu na suce, ako bi tome bilo mjesta onda bismo morali posegnut i za ustavnom ustavnom promjenom kako mi se iz stipulacije odredbe članka 122. Ustava čini. Evo iz svih ovih razloga koje sam rekla mi ćemo ovaj zakon podržati i nadamo se da će on dovesti do učinkovitijeg suđenja i do zapravo više reda i do ravnomjernog opterećenja svih sudaca u ovoj državi da se ne događa da se u pojedinim sudovima su omjeri opterećenja 1:10. Nadam se da će i ovaj zakon doprinijet tome rješenju. Hvala. Hvala i vama. U ime kluba HDSSB-a Josip Salapić. Izvolite kolega. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pa ovo je jedan od zakona, kažu kolege iz vladajuće koalicije da i oporba hvali zakon i da je to dobro i lijepo, a jednostavno ovo jesu zakoni koje mi svi zajedno trebamo podržavati i donositi i možda je malo loše što kasno navečer raspravljamo o tome jer javnost stječe u ovim prijepodnevnim raspravama da se oporba i vlast stvarno svađaju oko nečega. Možda bi bilo lijepo ponekad i pustiti ovakve zakone u prijepodnevnu raspravu Sabora da se vidi da se konstruktivne ideje i oporbe uvažavaju uvrštavanjem u zakonske prijedloge jer su ti zakoni posebno, evo i ovaj Zakon o sudovima, bitni za funkcioniranje pravnog sustava Republike Hrvatske, a samim time i jača našu odgovornost kao zastupnika izabranih u Hrvatski sabor da donosimo zakone koji će prije svega biti servis našim građanima. I zato i klub HDSSB-a podržava ovaj Konačni prijedlog zakona o sudovima i sve ove nove instrumente koji su zakonom predviđeni, koji na bolji, efikasniji i funkcionalniji način uređuju ustrojstvo i djelokrug sudova u Republici Hrvatskoj. Isto tako polemike oko izvješća predsjednika najvišeg suda u Hrvatskoj, predsjednika Vrhovnog suda, i mi smo kao klub zastupnika podržali tu inicijativu da se predsjednik Vrhovnog suda obrati Hrvatskom saboru, ne da bi se mi kao zastupnici miješali u konkretne predmete koji se nađu pred sudom niti pitali o tome što se konkretno u kojem predmetu radi, nego o tome da vidimo kakvo je stanje u najvišem Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, najvišoj instanci i da zajednički se kroz jednu kvalitetnu raspravu o izvješću daju i bolji prijedlozi možda i bolja rješenja oko zakonskih okvira koje smo donijeli, a posebice sa značajnom činjenicom da ćemo ako Bog da ove godine postati punopravna članica Europske unije. To sve skupa i ovaj posao koji smo do sada odradili u ovome dijelu pravosuđa koji je zaista bio mukotrpan i težak, a koji je dao velike napore ne samo i ova Vlada sada nego i sve bivše Vlade, to je bila naša zadaća i obveza i mi smo to sve uspješno zajedno odradili. To baca jedno novo svjetlo, jedne nove obaveze pred sudove i pred zakonodavca, to dakle ne bi bilo miješanje nego jednostavno jedna kvalitetna rasprava o tome. Pa čak nije tema ovoga zakona, ne bi bilo loše da se i premijer jednom godišnje obrati Saboru, ne smijemo zaboraviti mi smo parlamentarna zemlja, naša je Vlada izišla iz ovog visokog doma pa je o nekim bitnim pitanjima koji se tiču Vlade Republike Hrvatske, gospodarstva, državnih financija, bilo bi lijepo da se i to može čuti u Hrvatskom saboru i to jednostavno stvara jednu novu sliku o demokraciji u Hrvatskoj i u onome što mi svi zajedno trebamo radit za boljitak naše zemlje evo u ovom ključnom trenutku ulaska u Europsku uniju. Mi dakako podržavamo dakle ovo što su i kolege u prijašnjim raspravama rekli oko pitanja imuniteta sudaca, oko kvalitetnijih rješavanja toga dakle instituta koji je poznat ne samo na zastupnike nego i za druge visoke državne dužnosnike, da ne bi došlo do poremećaja u funkcioniranju rada sudova. Dakle oko stvarnih promjena, stvarne i mjesne nadležnosti sudova kada je to u interesu rješavanja postupka, dakle rješenja su dobra, prije svega ako dolazi do delegiranja nadležnosti rješavaju se pitanja kako će se nadoknaditi troškove stranaka. Ponekad se otvara to pitanje je li ta mreža sudova dobra, što ako se predmet prenosi, jesu li troškovi strankama. Dakle ova su zakonska rješenja i u onom prethodnom zakonu smo o tome raspravljali, dakle definitivno instrument koji će pomoći prije svega uštedi troškova, ali i rasterećivanju sudova kada su u pitanju predmeti koji dugo stoje. To je zaista mjera koja je u ovome zakonu dobro riješena. Isto tako, poslovi i ovlasti predsjednika suda. Vidjeli smo i drugačiji način ovlasti Državnog sudbenog vijeća koje se tiču izbora predsjednika sudova, veća odgovornost predsjedniku, veće dužnosti, dakle i povjerenje koje dobije da kao predsjednik suda obnaša tu visoku dužnost. Ono nije samo formalno nego i odgovorno mjesto i on je dakle odgovoran za rad suda u cijelosti i za funkcioniranje rada sudaca u pojedinim predmetima, ali za samo ono pitanje koje se tiče redovitog funkcioniranja suda. Uvođenje instituta ravnatelja sudske uprave kao menadžera suda to je bilo prijeko potrebno. Evo ja sam svjedok našega suda u Osijeku koje je jedna zaista lijepa povijesna zgrada koja je i u ratnim okolnostima, a i onim požarom koji je izbio i nekim drugim izvanrednim mjerama zaista bilo potrebno da osim predsjednika suda ima jednoga menadžera koji će se brinuti o uvjetima rada u sudu jer to isto stvara sliku ne samo oko ne samo oko efikasnosti suda već sami tehnički uvjeti i mjesto gdje suci rade, dolazak stranaka na sudove ako je to nešto derutno i u lošem stanju, ako sudnice jedva mogu primiti stranke onda se i već samo vizualnim ulaskom u takvo mjesto stvara mjesto da to nešto ne funkcionira i jednostavno treba učiniti sve da se i uz ovo pravosudno djelovanje i ovaj menadžerski dio u takvim velikim sudovima učini puno boljim i dostupnijim građanima, a to će zasigurno poboljšati i uvjete rada ali i cjelokupnu sliku oko i ugleda suda i sudaca i sudova i županijskih i drugih instanci, a to je zaista nešto što je bilo prijeko potrebno i to je dobro i to će, dakle sigurno doprinijeti boljem funkcioniranju sudova. Već sam govorio u prethodnom zakonu oko težnje za suđenje u razumnom roku članak 29. hrvatskoga Ustava, članak 6. Europske konvencije to je pitanje koje se evo proteže kroz cijele ove rasprave. Zaista treba učiniti da je razuman rok zaista bude i to što on i sam govori da stranke u jednome primjerenom roku uzimanja troškova uz brzi postupak dođu do svoga rješenja. štete od 35000 kuna dovoljna ja se nadam da je. Da li postoji i više od toga. Možda i da, ali s obzirom na cjelokupno stanje financija, a i s obzirom na činjenicu da je ove godine zbog cjelokupne situacije u gospodarstvu nešto je manje novaca u resoru pravosuđa. Možda je to zaista evo po mom pitanju i razumno da to bude taj iznos. Treba procijeniti u budućnosti je li to dovoljno. Zaista stranke koje pretrpe štetu treba nadoknaditi to nekakovom zadovoljštinom, a ako je to 35000 kuna sada moguće vjerujem da će to biti i dostatno. Dobro je i riješeno pitanje inspekcije Ministarstva pravosuđa bilo one redovite, bile one izvanredne. Potrebno je nekad zaista brzo djelovati i brzo reagirati na povrede zakona. Rekao sam i ovo za predstavke. Taj rok od 30 dana je rok koji je dobro ga odrediti zakonom, ali treba to učiniti da oni koji pišu predstavke ne bude to špranca za odgovore nego da se zaista postupi po predstavci i možemo zajedno učiniti sve. Evo vidjet ćemo kako će ovo funkcionirati kad zakon krene u svoju realizaciju, da građani vam ne pišu bez veze kako se obraćaju i nama zastupnicima tako i sudovima treba učiniti da se te predstavke studiozno obave. Postoje sudski savjetnici, ne moraju suci na to odgovarati ako su opterećeni poslom, ali da zaista netko ozbiljno uzme u razmatranje tu predstavku i da se dakle primjerenim postupanjem prema građanima vrati to povjerenje da oni što građanin pita i suca i sud u cijelosti da dobije jedan dobar i kvalitetan i istinit odgovor a ne da to bude špranca za sve. Kažem, dosta je predstavki u Odboru za predstavke i pravosuđe građana gdje se oni žale na postupanje i rokove u radu sudova. Evo vjerujem da će ova mjera biti dobra da se i ovo kod nas smanji da to ne bude načelno i deklaratorno nego zaista u svrhu boljih rješenja za naše građane. Opterećenje i rasterećenje sudaca sa ovom mjerom da se savjetnicima daju predmeti u vrijednosti do 100000 kuna to će doprinijeti prije svega rasterećenju i smanjivanju broja predmeta u sudovima i to je mjera koja je dobra i potrebna i savjetnici su dugim nizom godina rada i stjecanjem

Naš klub podržava ovaj zakon i podržat će sve one zakone ako zajedno u kvalitetnoj raspravi svi skupa možemo dati doprinos boljoj i većoj stabilnosti našeg pravosuđa i pravnoj sigurnosti države u cjelini. Oporba je tu da služi korektivu vlasti i da vlast bude bolja. Ako je nešto dobro onda zaista treba podržati. Hvala lijepo. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, Ingrid Antičević Marinović. Izvolite kolegice. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. moj prethodnik koji je upravo govorio kolega Josip Salapić, ovo je zakon koji svi podržavamo. Još moramo učiniti mali napor da ga se i suci pridržavaju već kad ga mi podržavamo. E to je ono što nas muči, odnosno muči i dobre suce, a takva je većina. Što učiniti u tom slučaju? Ovaj Konačni prijedlog Zakona o sudovima koji kao svi slični zakoni svih zemalja sadrži opće odredbe, ustrojstvo, djelokrug, nadležnost sudova. Dakle, sve ono što je neophodno za rad pravosuđa ali sadrži nešto što o čemu ću ja samo govoriti, jer nemam puno vremena a ono što muči naše građane i što muči mislim sve ti grane vlasti koje se često međusobno prebacuju odgovornost jedna na drugu u pogledu neefikasnosti rada pravosuđa, a to je pitanje dužnosti, i pitanje prava naravno koje prethode jer kod sudaca zaista trebaju prethoditi prava ali i dužnosti da bi ispunili svoju ustavnu i zakonsku zadaću. Kakvo je stanje još uvijek pred našim hrvatskim sudovima, a da se pravi boji. E mi ćemo uspjeti sa našom reformom kada se krivi bude bojao, a pravi ne samo nadao se nego vjerovao u tu pravdu. To je ideal kojem trebamo težiti, a da bi to se postiglo suci jednostavno moraju postati svećenici pravde. Naravno je da je to jedan ideal kome treba težiti i koji je teško dohvatljiv i koji nikada u ni jednom razdoblju nije bio dosegnut. Što to podrazumijeva? To podrazumijeva njegove odlične kvalifikacije i znanje koje se pretpostavljaju, odnosno one se tijekom postupka utvrđuju koji su posebni postupci prilikom prijema na sudačku dužnost, promocije. Dakle, to smo sve regulirali. Ali ono što je najvažnije, a to je njegova čistoća, njegovo njegovo moralno poslanje i shvaćanje da to nije posao kao svaki drugi. Sudac jednostavno moramo shvatiti ne može biti svatko. Sudac je i način života, sudac je odricanje od mnogo toga i posvećenost tom poslu. Nažalost, to danas nije tako. Niti mnogi gledaju taj posao nego gledaju na sat kada će završiti radno vrijeme. da pitanje odgovornosti i ovom idealu kojem moramo težiti a mnoge mi imamo takve suce, mnogobrojni naši suci su upravo takvi ali mogu reći da sam se uvjerila, vjerojatno i mnogi vi da oni izazivaju zavist kod svojih kolega što se taj pravi važan, što cjepidlači, drži se zakona kao pijan plota i tko zna sve što još? Dakle ti suci nisu popularni u svojoj sredini, često ni ne doživljavaju potrebnu promociju niti u adekvatno vrijeme kako zaslužuju jer ovi se od drugih koji su prosječni, a ne tako izvanprosječni kao što su oni. Pitanje odgovornosti sudaca za zavlačenje parnice i nečasnog postupanja nije pitanje našeg doba. Ono se provlačilo kroz čitavo rimsko razdoblje počevši još od Zakonika 12 ploča pa sve do konca carstva. Čak u Zakoniku od 12 ploča govorilo se o tome i bilo je propisano ako sudac proda pravdu ins iurandum sum pecunia, dakle za novce bila je predviđena i kapitalna kazna. Isto tako u pitanju jednog visokog stupnja jedne društvene neprihvatljivosti pokazivalo se i u kasnijim razdobljima bilo da su odgovarali po privatnim tužbama ili je odgovornost bila javno-pravnog karaktera, disciplinska ili kažnjiva. Možda u doba Republike ona je bila ublažena da bi se takva kazna preinačila dobrovoljno odlaskom u progonstvo. Dakle, o tome se itekako vodilo računa čak i u doba carstva kada su bili postavljeni od samog cara kao osobe njegovog povjerenja ali su osobno snosili odgovornost da se drže zakona. Dakle, pitanje čestitosti suca, pitanje nečasnog ili koruptivnog ponašanja u svakim javnim službama za svakog javnog službenika, činovnika ili najvišeg dužnosnika kada se takve stvari jave one uzdrmaju cijeli sustav ali kada se jave u pravosuđu onda su one razorne. Prema tome, pitanje odgovornosti, pitanje poštivanja zakona vi ZPP i donosimo novi Zakon o sudovima, ali stalno smo mijenjali Zakon o parničnom postupku jer se on nije primjenjivao pa se postavlja logično pitanje ako sudac koji sudi ako sudac koji sudi ne poštuje zakon temeljem kojeg sudi i to onaj osnovni sud pa kakva će njegova odluka biti? Naravno, postoji i druga strana medalje imate sudaca još uvijek koji čekaju red da bi dobili sudnicu, sve to stoji i to nije samo naša nevolja. Ali u zadnje vrijeme i zadnjih 10-ak i nešto više godina se izdvajaju značajna sredstva za proračun pravosudni i olakšava im se rad. sjetimo se '90-ih godina nije, predmet je bio kod suca koji više nije sudac i građani su jednostavno bili naviknuti na takve stvari da kad dođe sudac, kad bude imenovan, njegov se predmet recimo vodi u referadi 7, a ta referada 7 ne postoji jer je taj sudac ili sutkinja već 4 ili 5 godina javni bilježnik. Ljudi su strpljivo čekali do 2000 ja bih rekla kad je tek pokrenuta reforma pravosuđa, ali onda se počelo o pravosuđu i govoriti. I kritike su se počele javljati jer se smatralo to nekim normalnim stanjem. I to je dobro da se o tome govori. E sada je to uzbudilo sudbenu vlast, ali ta odredba članka 45. je in favorem sudbene vlasti da dođu i iznesu koji su to problemi. Ali jednako tako da se bude i samokritičan, koje su to i slabosti samog sustava i koje su nemogućnosti da se stvari poboljšaju. To je nešto, to je jedan zajednički posao da bi bilo zadovoljstvo građana i da bi sudbena vlast izvršila svoje poslanje. Naravno da ova odredba stavka 4. u članku 45. koji nameće predsjedniku Vrhovnog suda kao vrhovnom predstavniku sudbene vlasti u RH dakle da izađe pred Hrvatski sabor i da je naša obveza, to je naša dužnost da ne govorimo o predmetima u tijeku. Međutim, postavlja se pitanje velike presije na sucima koju iznose mediji. Oni su već presudili u nekim stvarima. I bez obzira koliko je izgledno ili nije izgledno kakvo stanje stvari stoji to su neprihvatljiva ponašanja i nije sucima lako. Ali je nažalost činjenica i to da suci koji se drže zakona budu proskribirani, budu javno izvrgnuti ruglu i prozivani. Međutim, situacija je teška ali biti sudac kažem nije biti popularan, pogotovo u ovom vremenu, nego ustrajati na primjeni zakona. Dakle, držati se zakona. I to je najvažnije što i mi u tome svemu moramo pomoći, a ne odmoći. Ponavljam, naša je ovdje zadaća da se značaj, da se ugled pravosuđa uzvisi a ne unizi. Materijalni uvjeti mogu još uvijek biti nedostatni za rad pravosuđa. Međutim, oni nikako ne mogu biti isprika za nezakonito postupanje suca. To ne može biti, pa postoji jedna naša stara narodna poslovica koja je uvriježena nije bitno dakle za građanina hoće on imati ovakav ili onakav građani traže da se pravedno sudi u njegovom predmetu. Bila je poruka, dakle tako tome govori "Suče sudi, sjedi krivo, ali sudi pravo." Odredba članka 6. Konvencije, Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda govori da svaki čovjek ima pravo da sud u razumnom roku, nepristrano donese odluku u njegovoj stvari. Dakle, ne većina suca, nego svaki građanin na to ima pravo. I zato veliku ovlast koju svaka država pa tako i mi dajemo sucu, dajemo mu sucu pojedinačno, ne kao nekakvoj ukupnom množini, jednom tijelu, sucu pojedinačno, sudačkom vijeću dajemo takve ovlasti da odlučuje o najvažnijim dobrima, ali zato se traži i odgovornost. …/Upadica potpredsjednik Batinić: tražili su suci i to je dobro, da sami odlučuju o takvoj jednoj odgovornosti, tko se ne pridržava, ali ako oni to ne prihvate i ne preuzmu tu odgovornost koju su tražili za ludu ćemo mi reći da se nećemo dirati u pojedinačne sudske predmete, ulica će o tome govoriti i nitko je neće spriječiti. Na vaše izlaganje imamo 2 replike. Prvi se javio Andrej Plenković. Izvolite kolega Plenković. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvažena kolegice Antičević-Marinović vezano za dio vašeg izlaganja koji se odnosio na članak 45. i na odredbu o tome da je predsjednik Vrhovnog suda dužan jednom godišnje Hrvatskom saboru podnositi izvješće o stanju sudbene vlasti u protekloj godini. Mislim da je važno da povežemo ovu današnju raspravu i sa onom raspravom koju smo imali kada smo govorili prije čini mi se 2 mjeseca o strategiji pravosuđa, kada smo ukazali na potrebu jedne cjelovite rasprave o stanju u hrvatskom pravosuđu, a vrlo je jasno i analizom nadležnosti pa i Ustavnim odredbama o trodiobi vlasti, a posebice nadležnostima državnog sudbenog vijeća pa i samoga ministra pravosuđa koji je ovdje da tu tu cjelovitu sliku možemo dobiti tek ako nam ju daju svi akteri u okviru svojih zakonskih nadležnosti. I zato mi se čini da bi bilo dobro prije nego što izglasamo ovaj zakon koji je po mom mišljenju u cijelosti gledano kvalitetan okvir i otvara prostor hrvatskom sudstvu i uvjetima članstva u EU da razmislimo o tome da se ta jedna cjelovita rasprava o stanju u pravosuđu ipak napravi na način i da predsjednik DSV-a i da ministar pravosuđa, pa možda čak i čelna osoba pravosudne akademije sudjeluju u toj raspravi. Ja prepuštam ministru prije svega i Vladi da osmisli na koji način to urediti, kako tu raspravu učiniti koherentnom i konzistentnom jer mislim da hrvatska javnost to očekuju, da je pitanje pouzdanosti hrvatskog pravosudnog sustava i u smislu učinkovitosti i u smislu ostvarenja individualnih prava jedno od ključnih pitanja u hrvatskom društvu. I zato apeliram na jednu takvu cjelovitu raspravu naročito u Hrvatskom saboru koji ima i naslov, a i razloge da o tome raspravljamo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, izvolite kolegice Antičević-Marinović. mislim da kolega kucate na otvorena vrata, takvih inicijativa je već bilo i na samom našem Odboru za pravosuđe. Ja mislim da je to nešto što je apsolutno prihvatljivo, jer to upravo omogućava provedbu i oživotvorenje svih ovih zakona oko kojih se i svi slažemo. Na kraju krajeva ovo izvješće koje će podnositi predsjednik Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti, ono je možda nešto samo prošireno što je sudbena vlast i već činila prema ministarstvu, prema izvršnoj vlasti kada je dostavljala statističke podatke. Naravno da statistički brojevi ne mogu biti sve, a ti statistički podaci bili su takvi da su bili i obrađeni, dakle nisu to samo brojevi, prema tome neopravdano, evo koristim ovu repliku odgovarajući vama, ali jednostavno da otklonimo svaki trag nekakve sumnje da je ovdje izvješće i nastup predsjednika Vrhovnog suda na eventualni nekakav napad na pravosudnu vlast. Međutim, mi imamo puno, odnosno mi koji smo predstavnici građana, građani imaju dosta prigovora, vjerojatno ćemo ćemo dobiti i odgovore što je to što koči i dalje pravosudni sustav da bude brz, da bude efikasan. moramo se suočiti i s time, i s time će se sigurno suočiti, a ona se sve više, u većoj mjeri iz dana u dan i suočava sudbena vlast, odnosno državno-sudbeno vijeće, da ima odluka, suci jesu neovisni, ali ne mogu, ta neovisnost ne znači nezavisnost od zakona i od zdravog razuma, nažalost takvih odluka ima. Hvala. Slijedeća replika Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolegice Antičević-Marinović drago mi je da se slažemo, evo i oko ove naše inicijative i moje koju sam ja rekla da bi osim izvješća predsjednika Vrhovnog suda bilo dobro dobit i od ove druge dvije, ali svakako od one najvažnije neovisne institucije, a to je Državnog-sudbenoga vijeća. Također izvješće, ali nisam htjela to replicirati, nego na vašu, rekli ste i to je točno da sucima često nije lako, da se u medijima prozivaju samo zato što dosljedno primjenjuju, primjenjuju zakon. Točno je i upravo zato trebamo suce koji su sigurni u sebe, koji su dobro educirani da bi mogli odoljet pritiscima bilo koje vrste, da ne kažemo onim političkima o kojima se puno priča, a čini mi se da ih je najmanje, o onima krupnog kapitala koji su ponekad ali svakako i o pritiscima možda i nehotičnim medijima koji misle da uvijek sve unaprijed znaju kako bi trebalo rješavati i često dobivamo presude koje su možda malo i pod tim utjecajem. Stoga nam je izuzetno potrebna edukacija sudaca i nije dovoljno u zakonu. Evo piše tu da je dužan sudac stalno se stručno usavršavati, sudjelovati u programima ali čini mi se da treba postići da ima više ponude nego potražnje još uvijek čini mi se takva situacija, puno više sudaca bi se željelo usavršavati ali da u toj pravosudnoj akademiji baš mjesta nema po mojim saznanjima. Ministar neka me razuvjeri ako nije tako, jer ćemo inače imati dobro ste rekli. Uzalud je sve reć da se ne smije raspravljati o pojedinačnim predmetima ali ulica će govoriti. Ulica će govoriti onako kako se njoj čini, kako je pročitala negdje ili čula negdje ali sudac mora biti siguran u svoju odluku i donosit ju isključivo prema prema zakonu i zdravoj pameti i logici kako ste dobro rekli a da pri tome na njega nema utjecaj ni ulica ni ovi svi drugi faktori o kojima sam govorila.

i pravosudnih drugih dužnosnika želi se dodatno educirati, želi pohađati razne seminare koje organiziraju posebna njihova udruženja. Međutim ja samo podsjećam na to kada smo 2002. ili 2003. započeli s edukacijom suci su to dočekali na nož, zato i ova odredba koja je novo, mislim da jedva željeti doći kad će ta godina isteći da dođu, da kažu koji su problemi, da se pohvale s onim što je dobro i da kažu da su osudili ono što nije bilo dobro. Jedino još kolegice vi ste rekli da vam je drago da je ova vaša inicijativa prihvaćena. Mislim da predsjednik Vrhovnog suda nema nikakve dvojbe odredbom članka 45. da će on dati izvješće same sudbene vlasti u cjelini dakle što se tiče i upravnog suda, ne samo rada Vrhovnog suda, svih sudova,

Poštovani gospodine potpredsjedniče, višestruko pohvaljeni gospodine ministre, kolegice i kolege. Na prvi pogled čini se da je cilj ovog zakona povećanja učinkovitosti sudstva. Točno. Zadovoljenje uvjeta koje nam je postavila Europska komisija, sasvim točno. Tu ima nekih ne izrečenih ciljeva koji se svakako ovom zakonskom inicijativom žele postići. Prije svega to je vraćanje povjerenja i podizanje vjerodostojnosti sudbene vlasti. To je isto tako početak jednog zajedničke suradnje ne samo parlamenta i sudstva kao dijelova državne vlasti nego zapravo svih onih koji bi trebali biti nosioci i biti odgovorni za stanje u pravosuđu a to nisu samo suci. Štoviše, ja mislim a to je kolega Salapić istaknuo. Ja se nalazim pod dojmom prilično teškog stanja u Pravosuđu, u sudstvu zato što svaki dan dobivam jedno do dva pisma u kojima se ističu pojedinačni vrlo teški slučajevi. Pa ako i nije sve točno to ipak staje iz …/Govornik se ne razumije./… mislim da Europska komisija isto tako prima identična pisma i ministarstvo i državni odvjetnik itd. to u stvari jednu dosta tešku klimu. Jedna bedastoća iz obrazloženja presude je dosta da posluži kao predmet sprdnje sa sudstvom, kao profes. To naravno stvara jednu opću klimu kojoj je potrebno stati i na stranu sudaca poštenih i na stranu onih koje žele promijene u sudstvu a tamo i rade, dati im podršku i zauzeti njihov stav. Ali ima jedna druga stvar okolnost koja se neposredno na ovu A to je činjenica svojevrsnog birokratskog zatvaranja sudova, sudstva kao sistema i sudaca kao profesije. To je svojevrsni birokratski autizam u kom se smatra da najbolje naravno oni znaju posao kojeg rade i uspješnost tog posla. Oni su sasvim subjektivno, iako uvjereni da rade odlično jer imaju stotine dokaza o svojoj predanosti poslu, poštenju, pa to je upravo i ono što rade, ali to nije dovoljno za ocjenu vanjskog i pravog efekta bilo koje organizacije. Ima u literaturi se nalazi baš to da je organizacija nekad teže zatvaranju i tome da svoj vlastiti opstanak i funkcioniranje proglase jedinim jedinim važnim a šta je vanjski efekt koji treba postići a to je pravda ovdje o tome se malo brine. U ovom zakonu postoji veliki potencijal podizanja razine međusobne suradnje i vraćanja povjerenja, osobito u ovom članku koji se najviše raspravljao, suci i vrhovni sud, udruga sudaca, oni su prigovorili na postojeće rješenje dajući dva osnovna argumenta. Gospodin Grbin je o tome govorio. Jedno je ustavno pravni argument da kod odvojene vlasti odnosno diobe vlasti kako upoznaje članak 4. Našeg Ustava, sudstvo je nezavisno, odvojeno od druge dvije vlasti. Međutim to ni doktrinarno ni stvarno pozitivno pravno tumačeno nije točno. Doktrinarno mogu otvoriti stranicu 332 udžbenika ustavnog prava od Smerdel, Sokol i vidjet će da se tamo izričito kaže da je to jedna anakrona koncepcija koja ne postoji nigdje u stvarnosti, ni u onim sistemima u kojima je nastala ideja podjele vlasti. Treba i pročitati stavak 2. Članka 4 koji je jučer bio i ponavljan na Odboru, a to je sasvim jasna formulacija da svi dijelovi državne vlasti moraju surađivati, a to je dovoljan temelj da se mi postavimo kao ravnopravni partner koji govori o problemu ne o slučaju, pa kad mi raspravljamo o položaju ili o izvješću, o stanju šuma, pa ne raspravljamo o devet šuma, ili pojedinom drvetu tako ni ovdje nećemo se upuštati u ocjenu pojedinačnog slučajeva vi radite pritisak na sudstvo, sasvim suprotno dat ćemo priliku da zajednički suprotstavimo argumente i nađemo pravi balans u ovoj ocjeni koja je s jedne strane crna, a s druge strane previše svijetla. Koristi se i argument da nigdje u Europi takvog sistema nema. Ja sam si dao truda i u 24 europske zemlje pribavio kakva je situacija u tom pogledu. Samo u 4 zemlje od koje jedna nije europska Izrael, Portugal, Finska, 4.ne mogu sada, a ne postoji izvještavanje sudstva U svim drugim zemljama u ovom ili onom obliku postoji. Radilo se tu o tome da recimo u Švedskoj ombudsman o tome izvještava parlament ili neko tijelo poput našeg Državnog sudbenog vijeća ili ministar pravosuđa. Ja mislim da je ovo bolje rješenje. Ono otvara jedan suradnički dijalog, otvara mogućnost participacije pogotovo u pripremi određenog akta pa i raspravi o izvještaju, priprema i nas kao sabornike da odlučujemo o onome što je u bitnom interesu sudstva o tome ministar raspravlja. Sada smo u raspravi o Zakonu o parničnom postupku pa to je ono što je katekizam svakog suda i oni se toga drže. Suci su se pozivali i na europske dokument … /Govornik govori na engleskom./ … 1997. Pitanje imuniteta, ja sam to pažljivo pročitao. Tu nema riječi o imunitetu niti odredbe koja bi se mogla tumačiti u tom pogledu. Zato je doista za očekivati da postojeći izvjesni otpori u primjeni ili razumijevanju intencije i svakako treba otkloniti svaku pomisao da se u ovom radi o jednom pritisku na sud, ovo je zapovjedna ponuda partnerstva, suradnje i međusobnog uvažavanja. Nije to isticanje nekoga kao crnog primjera i onda navođenje svih onih argumenata koji svjedoče o korumpiranosti, kašnjenju, donošenju sudskih odluka i Ali ne, mi ako odgovaramo pred narodom koji nas je izabrao mi moramo govoriti o stanju u pravosuđu. Konačno samo još jedna mala napomena koja se tiče činjenice da ovaj splet zakona koji sada danas raspravljamo i usvajamo i prošli mjesec smo usvajali zadovoljava onaj osnovni kriterij koji nam je postavila EU komisija onih 10 nisu nisu zapovijedi ali recimo naloga koje trebamo izvršiti. U svakom slučaju o ovom je namjera i Vlade koja predlaže zakon i Parlamenta koji ga očigledno podržava da se takvom zahtjevu udovolji na najbolji način. Namjere i intencije su sasvim jasne. Onaj tko želi pružati otpor takvim promjenama na sebe preuzima odgovornost opstrukcije zakašnjenje. Bilo bi krivo kada bismo shvatili da je ovo povod za suprotstavljanje i lomljenje volje, suprotno ovo je povod za neku vrstu pružene ruke otvorene otvorene ponude za suradnju. Da dodam, ništa ne priječi niti predsjedništvo Sabora niti predsjednika odbora da u određenim pitanjima konzultiraju i zovu suce na raspravu. Ništa nije priječilo niti se ja smatram uvrijeđenim što su suci mjesec dana ranije nego mi nego mi u Saboru dobili prijedlog ovog zakona o njemu više puta raspravljali i zauzimali stavove. Jel to pritisak na zakonodavstvo? Naravno da je i dobar je pritisak. Jedino što je žalosno da su argumenti tako slabi. Ali ako je tako ako nudimo ravnopravnu suradnju onda neka i to bude završetak ove intervencije. Izvješće predsjednika Vrhovnog suda, Vrhovni sud je institucija koja mora objedinjavati i činiti harmoničnim cijeli sudski sustav. Neka bude povod jednom razgovoru kojim će oni moći iznijeti one poteškoće koje ih muče od nedostatka sredstava pa do nepovoljne društvene klime, ali u tome oni moraju napraviti važan korak. Govorili ste kolega o ustavnoj odredbi pa i pogrešnom razumijevanju odredbe članka 4.stavka 2.našeg Ustava koji govori o podjeli vlasti ali govori o međusobnoj kontroli. Dakle to je normalno nešto što sve zemlje i imaju taj svojevrstan … /Govornica govori engleski./ … koji je toliko potreban, a sve radi postizanja jedne te iste svrhe, služenja građanima. Kada ste ovdje govorili i o brzini kojom sud radi trebalo bi napomenuti da upravo brzina i naglasiti da su novci nisu zarobljeni samo u bankama u FINA-i nego su zarobljeni u sudovima, bilo da se radi o trgovačkim društvima ili fizičkim osobama. A brzinom kojom sudovi rade i kvalitetom kojom rade sudovi izravno utječu na ekonomske na ekonomske tijekove u jednoj zemlji. Prema tome ovo što ste vi kolega rekli sve je uredu, larpuratizam ali poslanje koje se postiže prije svega i koncentracijom i odlukom u jednom predmetu mora se voditi računa o tome, dakle ni u kom slučaju suci ne mogu i ne smiju biti autistični. Prema tome, poziv u Hrvatski sabor je čast, sasvim je druga stvar kada sud poziva dužnosnika, zna se zašto ga poziva, poziva ga na optuženičku klupu. Prema tome nije istina, mi svi imamo svoje posebno poslanje i sudjelujemo. Suci su ti koji sude svakom građaninu pa i državnom dužnosniku, suci su ti koji kontroliraju u upravnim sudovima suci Upravnih sudova kontroliraju pojedinačne i opće akte koje donosi izvršna vlast. Ustavni sud, dobro on nije sud u pravom smislu riječi ali kontrolira zakonitost, kontrolira ustavnost naših zakona. Prema tome nema nikakve dileme i ja vjerujem da će to biti i otklonjen takav jedan negativni stav i ja vjerujem da on ne odražava dominantno raspoloženje svih sudaca. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku. Kolega Kregar izvolite. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Odgovor na repliku kada se svi slažemo je jednostavan. Drago mi je da replika podržava onu atmosferu suradnje kooperativnosti koju smo ovdje postigli. I mi smo ovdje samo oni koji Ministarstvu kao izvršnom dijelu vlasti daje podršku u nastavku inicijativa i reformi. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeći za raspravu, Draženko Pandek. Izvolite kolega. poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Prvenstveno sam se dakle prijavio za ovu raspravu po ovoj točci dnevnog reda zbog rasprave koja se povela u javnosti i preko medija i zbog koje imam potrebu i ja kao i ostali sugovornici podržati određena rješenja koja su predviđena ovim zakonom. Najviše polemike izazvalo je upravo odredba kojom se obvezuje predsjednik Vrhovnog suda, podnositelj Godišnjeg izvješća o stanju sudbene vlasti u prethodnoj godini, upravo bi se dakle i primarno ja eto osvrnuo u obranu te odredbe koja je doživjela prilično kritičke osvrte od strane nekih predstavnika poglavito sudbene vlasti. Osnovna primjedba dakle tome izrečena je da je time povrijeđeno načelo trodiobe vlasti čime se ja dakako nikako ne bi složio. U prvom redu nigdje u svijetu ne postoji tako oštra trodioba vlasti da baš nikakvog međuutjecaja među tri grane vlasti, dakle izvršne, sudbene i zakonodavne ne bi bilo već je to u različitim političkim i pravnim sistemima riješeno na prilično i različite načine, ali manje-više svugdje u svim sistemima postoje određeni međuutjecaji, dakle onaj sistem o čemu se govorilo check and balances između različitih grana vlasti. Rekao bih čak i da smisao trodiobe vlasti nije težnja da se postigne da niti jedna vlast nema nikakvih dodirnih točaka sa drugom već to načelo upravo zahtijeva međusobnu suradnju, suodlučivanje i uzajamne provjere. Primjer u zemljama zapadne demokracije pružaju primjere obilja oblika uzajamne suradnje, suodlučivanja, provjere i uspostavljanja ravnoteža nositelja ove tri grane vlasti. Mislim da je rješenje koje se nudi upravo usmjereno na to, na uzajamnu dakle suradnju i provjeru. Nikako ne bi mogli govorit o tome da zakonodavna vlast se nameće na sudsku jer postoje primjeri u zemljama koje pak izrazito drže do tog načela trodiobe vlasti, da postoje i primjeri primjeri izrazito većeg utjecaja npr. izvršne nad sudskom vlasti, npr. u SAD-u gdje predsjednik, izvršna vlast dakle bira suce Vrhovnog suda ili npr. Velike Britanije gdje tamošnji ministar pravosuđa imenuje suce. se zove tamo ministar pravosuđa lord …. Ostale dakle odredbe ovog zakona usmjerene su uglavnom na racionalizaciju rada sudova, dobro su raspravljene i pohvaljene u raspravi koja je prethodila, a tim pohvalama se naravno ja pridružujem i vjerujem da će pridonijeti boljem i efikasnijem radu sudova. Osvrnuo bih se samo i na još određeni dio koji izaziva polemike, radilo se dakle o imunitetu sudaca i imovinskim karticama pa je tako u kritičkim osvrtima na ovaj prijedlog zakona koliko sam imao prilike čitati u medijima navedeno kao jedan od argumenata da bi se dakle imunitet sudaca mogao uspostaviti kao i imunitet zastupnika u Saboru na čelu, ja i nemam nekih osobitih problema, ali je onda propušteno reći da bi se mogao i praksa koju imaju zastupnici u pogledu imovinskih kartica i ostalih državnih dužnosti da bi se to moglo primijenit na suce. Dakle, u jednom segmentu se traži da se izjednače tj. da se primijeni kriterij kakav vrijedi za saborske zastupnike, a u drugom se traži da se primijeni jedan blaži kriterij. Mislim da nema nikakvog razloga da se kriterij kriterij koji vrijedi za saborske zastupnike i ostale državne dužnosnike u pogledu objavljivanja imovinskih kartica, ne postoji dakle da se ne primijeni i za pravosudne dužnosnike. Čak štoviše, nekad u medijima smo imali prilike vidjeti da se insinuira da i određeni rođaci pravosudnih dužnosnika imaju povećanje određene imovine nesrazmjerno njihovom radu i legalnim prihoda i iz tog razloga mislim da bi na ovoj odredbi o primjeni istih kriterija za zastupnike i državne dužnosnike i pravosudne dužnosnike trebalo čak inzistirati pa čak možda i i proširiti, ne samo za pravosudne nego i za ostale dužnosnike. Ono što me pak kao zastupnika iz druge izborne jedinice u vezi organizacije rada sudova posebno zanima je organiziranje same mreže sudova. U svezi s tim snažno bih se založi da se čim prije donese potpun i konačan plan organizacije mreže sudova, a to govorim jer po sadašnjem stanju, evo konkretno npr. sud u Sesvetama je … na tri mjesta, odnosno čak i četiri jer je i onaj zemljišno-knjižni odjel suda u Sesvetama odvojen fizički od samog suda, a to upućuje na nužnost da se taj rad bolje organizira povezivanjem tih sudova, a pogotovo i i stoga što znam da su uvjeti u kojima rade suci, konkretno tamo, u katastrofalnom stanju i ne pružaju dobre uvjete za sam rad. Stoga bi bilo nužno da se čim prije konačno odluči npr. u pogledu tog konkretnog suda kako će se rad suda organizirati te poduzeti konkretne mjere prema realizaciji onoga što se zaključi. To sigurno naravno nije usamljen slučaj i efikasan rad sudova sigurno ovisi o organizaciji mreže sudova i uvjetima u kojima suci rade na cijelom području Republike Hrvatske. Završno istaknuo bih još jednu opasku koja se tiče i prethodnog i ovog zakona, ali i cjelokupnog sustava funkcioniranja sve tri grane vlasti, a to je povezanost i umreženost i sudova i ministarstava i ostalih tijela vlasti. Sudovi često nemaju pristup podacima koje na primjer ima Ministarstvo financija, Ministarstvo unutarnjih poslova ili pak Ministarstvo uprave. Po meni ne postoji nikakav, nikakav razlog da sudovi na primjer nemaju direktan pristup podacima OIB-u građana koje ima Ministarstvo financija. Prema ovom Prijedlogu zakona u prethodnom čitanju ZPP-a bit će sada čini mi se potreban dopis Ministarstvu financija vjerojatno u pisanom obliku. Donekle mi se čini možda da je to neefikasno rješenje, predstavlja gubitak možda i vremena i novaca. Jer ako bi sam sud imao direktan pristup bazi podataka Ministarstva financija u tom konkretnom slučaju ovo sve skupa ne bi bilo potrebno. Te stvari se naravno mogu riješiti samo u međuresornoj suradnji. To ne može riješiti samo Ministarstvo pravosuđa, ali evo nadam se da će buduća rješenja biti usmjerena dakle prema lakšoj, bržoj dostupnosti podataka različitih tijela državne vlasti. Zahvaljujem. Ministre završno. Izvolite. se ne razumije./… sustav prepoznaje i težinu predmeta. Dakle, to se i kod nasumičnog automatskog dodjeljivanja uzima u obzir. To je sustav koji sada funkcionira na nekakvom 60% sudova. Plan je do kraja godine imat ga na svima. Kad to budete imali onda će i građani to će biti jedna dobra stvar, odlična će predati svoj predmet internetom. Znači, točno ćete znati gdje je, kod koga je, kod kojeg je suca, šta se s njim događa, kad imate ročište, kad je sljedeće, koliko ih je bilo ili predmet na višem sudu da li je, koja je odluka donesena itd. Dakle, čitav niz podataka koji sada s jedne strane otežavaju transparentno postupanje na sudovima i što je veliki problem i mislim da je to vrlo važno. Zato na tome i inzistiramo, a s druge strane otežavaju rad i suda jer im građani dolaze i traže izvide u spise itd., postavljaju upite do kojih mogu jednostavno doći, a građanima da ne govorim. Dakle, kad kažem građanima to su i odvjetnici i svi drugi. Dakle, to je nešto što hoćemo. Mi tu imamo paradigmu jer taj sustav do sada je prvenstveno bio namijenjen u svrhu statistike, statističkog praćenja. Ali on je preskup i presofisticiran da bi bio samo statistički alat. On će biti ovo, on će biti alat za transparentnost. Dakle, prati, on prati težinu i može prema tome alocirat predmete. Naravno da se na malom broju to nikad ne može ostvariti ako govorite oko 10 predmeta nikad, ali kad govorite na godišnjoj normi onda se to to može. U svakom slučaju Poslovnikom se i sada i predviđat će se i u buduće da predsjednik može tad intervenirat ako su nekakve prevelike razlike. Jedna stvar nismo ovdje govorili jer nije mijenjano između dva čitanja, ali možda će bit mijenjano amandmanom Vlade. To su imuniteti. Dakle, mi vodimo intenzivne razgovore sa Komisijom i to je jedan od razloga zašto neće bit ovaj tjedan na glasovanju nego sljedeći koliko znam, zato što ovo rješenje koje smo mi dali i koje je kao što ste vidjeli napadano jako od strane sudbene vlasti po kriterijima Komisije je preširoko. Dakle, moguće je da ćemo još više suziti imunitet i zbilja ga svest u ustavnu kategoriju, jer činjenica je da mi s ovim što idemo, idemo malo izvan Ustava. Mi smo to branili i branimo, imamo razloga za to. Jer hoćemo izbjeći prvenstveno izuzeća nepotrebna i šikaniranje. Zato smo ga stavili ovako šire. Ali da budemo svjesni on je izvan Ustava. Ustav je puno uži. Ustav samo govori o imunitetu obavljanja sudačke dužnosti, ne ovo što smo mi predvidjeli. I točka, nema tu više. I sad najavljujem i amandman mogući u tom smislu znači gdje će se imunitet još bitno ograničiti u odnosu na ovo što je. A da budem iskren postavlja se pitanje zašto to više braniti, jer i ovo što smo stavili kao što vidimo sudbenoj vlasti nije dobro. Oni bi valjda apsolutni imunitet. Tako da evo, vidjet ćemo sad iz razgovora i s Komisijom. Ono što mi je vrlo bitno, pred vama je bila Strategija pravosuđa i bilo je govora da možda ide kasno. Ali pogledajte, vidjet ćete svi zakoni koji vam dolaze, proizlaze iz te strategije ili ona proizlazi iz njih, ne znam, ja nisam čovjek od strategija. Ja sam više ovako od konkretnijih stvari, ali proizlazi iz Strategije. Vidjet ćete da smo jedan konzistentni u tome i ono što smo tamo, što ste usvojili vidjet ćete u ovim zakonima. I mislim da je to važno i sada i u buduće. Znači, imamo jedan okvirni dokument koji zapravo daje generalni smjer, a sve što radimo ide iz toga. Rasprava tko iznosi ili davati izvješće o sudbenoj vlasti je apsolutno utemeljena, jer imamo ideje sve koje i Ustavom samostalno tijelo i vidjet ćemo. Vidjet ćemo što će nam donest budućnost. Idemo s ovim. Ovo je veliki pomak, nismo to nikada imali. Vidjet ćemo. Evo sljedeće godine možda ćemo razgovarat o tome da bude predsjednik DSV-a isto kao i predsjednik jer mi imamo već 10 godina izvješće glavnog državnog odvjetnika ali nemamo predsjednika Državnog odvjetničkog vijeća, a oni imaju istu ulogu kao DSV ovdje u odnosu na sudove. Pravosudna akademija u tome nije. Predsjednik Vrhovnog suda je po funkciji predsjednik Upravnog odbora ili Vijeća Pravosudne akademije. Dakle, on može i o njoj govoriti jer on nju zastupa. S Pravosudnom akademijom je problem i ono što ste vi rekli. Tako smo ustrojili. Mi kao ministarstvo, dakle ne bježimo od odgovornosti, ali nemamo nikakav utjecaj na to osim kod donošenja proračuna. Što oni predaju, koga educiraju i u kojoj mjeri isključivo sami određuju. Programsko vijeće Pravosudne akademije sjede suci i državni odvjetnici i oni upravljaju programom. Upravno vijeće, predsjednik i predsjednik Vrhovnog suda, zamjenik i glavni državni odvjetnik, 11 članova, ministar pravosuđa jedan. Ja sam jedini iz ministarstva. Dakle, to vam je koliki je utjecaj na sve to. Tako smo postavili, tako su bila vremena da se to tako složi. Nisu sad vremena da se neke stvari preko noći otvaraju i jednostavno trebamo vidjet, pratit ako ne budu davali dobra rješenja dat ćemo ovdje pred vama ali ta autonomija je dobra stvar samo trebamo postići mjeru kako ćemo i što znači jedan balans. Govorili smo ovdje o nekakvoj općoj raspravi, o stanju u pravosuđu, to je također jedna stvar koju treba, ja moram priznati mi smo sad ovdje u ministarstvu osim ovih zakona, osim, neću vam govoriti o zatvorskom sustavu o tome to ćete kad bude izvješće, a možete misliti što tamo imamo, što nemamo, stanje u sudovima itd. Mi imamo monitoring. i ovaj tjedan imamo misiju stručnjaka, imali smo i prije nekoliko tjedana, koje su nam vrlo važne. I znači i na to trošimo dosta napora. Možda sad nije vrijeme da se sad otvara rasprava o pravosuđu, bit će vremena za to možda u drugom dijelu godine. znači idemo jedno po jedno i ovo je temelj i za tu raspravu. Znači, još jedna stvar OIB i baze podataka mi jesmo sklopili protokole nedavno sa MUP-om i drugima ne samo za sudove nego i za bilježnike će se neke stvari puno lakše i jeftinije što je vrlo važno ostvarivati. To nije predmet Zakona o sudovima, ne izravno, ali želimo stranke poštedjeti od toga. Želimo ih poštedjeti od toga da plaćaju nepotrebne takse itd. za podatak koji se može dobiti uvidom u bazu. Ne funkcionira sve kao što bi trebalo, ali će funkcionirati. Mislim to je nešto kad uspostavite treba vremena dok se sve zajedno složi. Evo tako, ja se zahvaljujem zbilja na podršci ovom zakonu. Kažem, evo vidjet ćemo to pitanje imuniteta kako će ostati. Mogući amandman najavljujem, ali evo drago mi je da mislite da radimo dobro u ovom pogledu. Hvala lijepa.

Ovako, rekli ste pratit će se što se događa s predmetima na sudu internetom će se pratiti. Zamislite što će se događati ne s predmetima koji se rješavaju rješavaju na sudovima desetljećima, što će se događati s računalima. Proći će tri generacije računala a predmet će ostati na istom mjestu pa računalo neće prepoznati više taj predmet jer neki predmeti su na sudu. se ne razumije./… kojeg ja stalno govorim je 35 godina, sad je bilo u drugom mjesecu 35 godina kako se rješava. Tada u to vrijeme kad je gospodin …/Govornik se ne razumije./… počeo sa tim svojim sudskim procesom tad su bila srca računala su bila velika ko hidrocentrale. Danas smo ta računala smanjili na nekakav minimum. Kako to računalo njegov predmet može, to ćete imati velike poteškoće. Iskreno rečeno kad su sudovi u pitanju ja sam pesimist. A znate da su pesimisti dobro informirani optimisti. Hvala. Sljedeća replika Andrej Plenković. Izvolite kolega. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Ministre čisto referenca na ovo što ste rekli o tome da smo pod monitoringom, da razgovarate sa … /Govornik Pa upravo radi toga, upravo radi toga nemojmo imati kompleksa o cjelovitoj raspravi zato što čitajući dokumente Europske komisije zadnjih evo samo otkad pregovori su počeli od 2005. do danas. Nekada imate dojam da više znaju ljudi koji su jako, jako daleko od Hrvatske, u nijansama i o detaljima o problemima u hrvatskom pravosuđu nego što je to možda došlo pred širi krug ljudi nego su oni koji se usko bave tim područjem. To je važno pitanje. Tajming, slažem se s vama, možda je do trenutka dok ne uđemo pretjerano brzo ali nije ovo bila sugestija od danas pa do kraja monitoringa. Ovo je jedna dugoročna sugestija gdje Hrvatski sabor neovisno o tim nijansama

hrvatskim Ustavom. Mislim da su slični većini demokracija, mislim da takav potez ne bi trebao pretjerano uzrujavati suce, dapače mislim da je njima u interesu da na neki način izađu iz faha. Toliko je rasprava među pravnicima u Hrvatskoj, među sucima, odvjetnicima, državnim odvjetnicima, nemojmo imati nikakvih pretjeranih strahova da tu raspravu ne bi vodili tu pred hrvatskom javnošću. To je bila sugestija i ona ide u jednom dugoročnijem smjeru, a ne nužno samo na monitoring. Vjerujte mi jako sam svjestan svih detalja, ali to je sada već sasvim jedna druga tema. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. I sada utvrđujem stanku od 10 minuta. Zato što ja predsjedavam. Nastavit ćemo za 10 minuta.